S nama je u ime predlagatelja zamjenik ministra financija Boris Lalovac. Zamjeniče izvolite uvodno. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Važeći Zakon o posebnom porezu na kavu i Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića su neusklađeni s temeljnim načelima Ugovora o funkcioniranju EU gdje se definira zabrana diskriminacije i ukidanje svih prekograničnih formalnosti i ne uvažavaju okolnosti funkcioniranja na jedinstvenom tržištu. Za razliku od dosadašnjeg modela po kojem je oporezivanje uređeno u dva zakona predlaže se uvođenje jednog zakona kao racionalno logično rješenje budući da je većina odredbi iz predmeta oporezivanja i visine poreza istovjetna. Zakonom se zadržavaju postojeće razine oporezivanja te se planira ostvarivanje okvirno jednakih prihoda kao i prethodnih godina. To znači da u 2013. godini je predviđeno uprihodovat u državni proračun 103,7 milijuna kuna s naslova posebnog poreza na kavu te 110,1 milijun kuna s naslova posebnog poreza na bezalkoholna pića, odnosno ukupno oko 213,9 milijuna kuna. Vezano za bezalkoholna pića bitno je napomenuti da se od oporezivanja tim posebnim porezom su izuzeti jednako kao i u postojećem zakonu proizvodi koji se smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe i dodaci prehrani. Također se neoporezuju prirodni voćni sokovi, sokovi od povrća, voda bez dodatnog šećera, voćni sokovi i voćni nektar te voćni sirupi. Predmet oporezivanja u dijelu koji se odnosi na bezalkoholna pića se proširuje na vode s dodatnim šećerom ili drugim sladilima i aromatizirane vode te bezalkoholno pivo koje je bilo predmet oporezivanja do 1.01.2010. godine. Zakonom se napušta pozitivna također diskriminacija jednog dijela domaćih proizvođača tzv. "nevoćnih sirupa". Vezano za kavu predmet oporezivanja u dijelu koji se odnosi na kavu ostaje gotovo isti s time da se predlaže da se ukine oporezivanje nepržene kave i kavene ljuske i opne budući da se ne radi o proizvodima namijenjenima namijenjenima za krajnju potrošnju te kao takvi ne podliježu sustavu trošarinskog oporezivanja. Smanjuje se visina posebnog poreza na kavu sadržanog u gotovom proizvodu sa 60 kn za kg neto mase i kave sadržane u gotovom proizvodu na 6 kuna, znači za 10 puta. Ako se radi o udjelu pržene kave u gotovom proizvodu na 20 Ovo je potrebno radi osiguravanja potpune konzistentnosti i ujednačenosti u pristupanju propisivanja visine posebnog poreza i po uzoru na druge države u kojim se visina posebnog poreza … /Govornik se ne razumije./… ovisno o sadržaju pojedine vrste kave. Zahvaljujem. Zahvaljujem zamjeniku ministra. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ukoliko ne otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Goran Marić. Izvolite kolega.

Porezna politika je jedan od najvažnijih i najosjetljivijih instrumenata fiskalne politike, a fiskalna politika je najvažniji instrument uz monetarnu politiku ukupne ekonomske politike. O takvoj politici i kakvu politiku vodimo takvi će nam biti i rezultati. Svi makroekonomski pokazatelji su uvijek odraz ekonomske politike. Je li ona uspješna ili nije, je li porezna politika uspješna ili ne, je li odgovarajuća ili ne na to ne daje odgovor politika nego daju makroekonomski pokazatelji. I sva porezna politika mora biti usmjerena, porezni okvir se mora kreirati i stvarati ka što boljim makroekonomskim pokazateljima. Ostvarenju onih osnovnih, temeljnih ciljeva. Svaka mjera, a posebice porezna politika, svaka porezna izmjena mora biti usmjerena ka ostvarenju glavnih makroekonomskih ciljeva. Povećanju proizvodnje, stabilnosti cijena, što povoljnijem saldu vanjskotrgovinske razmjene, održanju stabilnosti cijena i što većoj zaposlenosti. Koliko će i ovaj porez na kavu koji se predlaže pozitivno utjecati na makroekonomske ciljeve postavljene to će najbolje pokazati i dosadašnja praksa i kontradiktorne odluke u okviru porezne politike. Kako protumačiti i objasniti razloge zašto se najprije donosi odluka o smanjenju PDV-a na ugostiteljsku djelatnost na 10% gdje je izravno valjda se očekivalo smanjenje cijena. Jedino je to sad i trebalo očekivati, ali to nije polučilo smanjenje cijena, i zapravo jedino su trgovci profitirali sa najmanje jednom kunom po jednoj kavi. A sada još umjesto smanjenja PDV-a imamo i dodatni porez i na kavu i na bezalkoholna pića. Tu se radi dosta o kontradiktornim rješenjima. Kako objasniti potrebu uvođenja zakona i uvođenja poreza na dividendu koju je sa … primjenom koju je Ustavni sud ukinuo. Sve to pokazuje da nema sustavnog pristupa poreznoj politici, da nema odgovarajućeg modela koji bi bio poticajan jer da je poticajan onda nam ne bi bili rezultati ekonomske i makroekonomske politike ovakvi kakvi jesu, a to su u godinu dana pada proizvodnje 2%. U godinu dana evo točan podatak 31 tisuća 876 više nezaposlenih nego ih je bilo krajem travnja prošle godine, 746 nezaposlenih sa fakultetom i akademijom. Viša stopa inflacije skoro dvostruko viša stopa inflacije, smanjene prihoda državnog proračuna uz sve veće porezno opterećenje čak i uključujući inflacijski porez. Očito da porezna politika nije odgovarajuća, da porezna politika nije poticajna nego da je ona zapravo prepreka postala, prepreka razvoju hrvatskog gospodarstva i društva. Veću petu godinu imamo krizu, imamo recesiju. I u krizi i u recesiji umjesto da smanjujemo porezno opterećenje i proširujemo osnovu, mi uporno radimo produbljujemo porezne stope, a sužavamo poreznu osnovicu. Ona se i automatski sužava. Što je veći pritisak porezni to je manja aktivnost, a da je tako pokazuju i rezultati. Što se želi postići bilo kojom ekonomskom mjerom? Što se želi postići bilo kojom poreznom mjerom? Nema rijedak je slučaj da se to objašnjava u bilo kojem prijedlogu zakona. Što se želi postići da se dodatno oporezuje kava i bezalkoholna pića, da se dodatno oporezuje mineralna voda? A što se želi postići da se smanji što se smanjio PDV na ugostiteljsku djelatnost? Što se želi postići poreznom politikom da PDV ima 10% ugostiteljska djelatnost ako se piza jede u piceriji, a ako se donese doma onda je 25% PDV? Što se time želi postići? Hoće li se ijedan ostvariti makroekonomski cilj? Neće. Doći će vrijeme za par dana pa ćemo to isto mijenjati i onda ćemo ispravljati jer što ketering nije ugostiteljska djelatnost? Zašto se u krizi ne primjenjuje progresivno oporezivanje? niti jedna mjera progresivnog oporezivanja nije izvršena. Zašto uvijek porezima nastradaju najsiromašniji? Zašto uvijek samo konačni korisnik plaća sve i propuste i loše odluke nositelja ekonomske politike? Nema ni selektivnog pristupa poreznoj politici niti progresivnog, a on je nužan u uvjetima krize. Samo preraspodjelom novom možemo učiniti da porezni okvir bude poticaj. Pa čime će hrvatsko gospodarstvo konkurirati? Hoće li veličinom tržišta? Neće. Hoće li novim tehnologijama? Neće. Jedino što može konkurirati je to znanjem i može mu konkurentska prednost biti porezni sustav. I umjesto da iskoristimo da nam porezni sustav bude konkurentska prednost nama porezni sustav najviše onemogućuje razvoj domaće proizvodnje. Iako se uvijek pokušava vratiti unatrag pa neka se i vraća, ali ajmo jedanput napraviti novi iskorak gdje će nešto biti poticajno za domaću proizvodnju, gdje nam se neće više vanjskotrgovinska razmjena mjeriti u negativnom saldu između 6 i 7 milijardi eura. Prosječno godišnje zadnjih 6 godina uvozimo 7 milijardi eura više nego izvozimo. Porezna politika ne to ne reagira. Nije rješenje reći pa niste ni vi reagirali, rješenje je donositi nove modele, poticajne modele koji će pozitivno djelovati i na rast proizvodnje i na porast zaposlenosti i na povećanje izvoza. Koja to mjera ekonomska potiče izvoz? Niti jedna ja odgovorno tvrdim. Pa u socijalizmu se izvoz poticao, a danas ga ne potičemo. Pa sudbina hrvatskog gospodarstva uvelike ovisi o izvoznim proizvodima. I umjesto progresivnog oporezivanja umjesto selektivnog pristupa poticanja poželjnih pojava, a porezima suzbijanja negativnih pojava mi smo uveli proces porezne amnestije i mislimo da će to riješiti problem, ako oprostimo svima onima koji su protuzakonito ne plaćali porez i ako smo preko noći ne potražujmo više 50 milijardi nego potražujemo 20 milijardi kuna. Naravno da je složen postupak, neću govoriti koje tvrtke, koja ima vjerovnike u iznosu 2 milijarde kuna u predstečajnoj nagodbi, ali kako je moguće da je 2 milijarde kuna isparilo? Gdje je taj kapital? Mnogi kapital je u inozemstvu. Milijarde eura su i u inozemstvu i izbjegle su plaćanje poreza u Hrvatskoj. Nije rješenje samo amnestirati. Takva rješenja su se donosila, ali ne u području poreza nego u nekim drugim područjima. Takva rješenja negativno djeluju na pošteni dio hrvatskog poduzetništva, takva rješenja snižavaju razinu poslovnog i poreznog morala. Najbolje platiše u Hrvatskoj su najsiromašniji. Poreznu evaziju, čak i poreznu amnestiju doživjeli su oni koji spadaju među bogataše. Čak se u predstečajnu nagodbu prijavljuju i oni koji sebe neprirodnim putem dovode u situaciju nelikvidnosti jer će iskoristiti ovaj model porezne amnestije, pa su preko noći postali nelikvidni, a imovinu su pretvarali iz novčanog oblika u neke druge oblike, a i neki ih zadržavali u novčanom obliku, ali ne na teritoriju Hrvatske. Porezna politika na puno toga gleda nijemo i zato nam i jesu pokazatelji negativni. U prošloj godini statistički nije zabilježeno ulaganje investicije u dugotrajnu imovinu. Porezna politika je utjecala na što veće povećanje socijalne distance. Došlo je do raslojavanja društva. Socijalna distanca se povećala i najveći generator toga je upravo postala porezna politika i porezna politika bi trebala smanjivati u uvjetima krize socijalne razlike, a ne ih produbljivati. Zašto nikada nije još ostvaren željeni rezultat neke mjere. Smanjivao se PDV još na neke proizvode očekujući da će smanjit se cijena krajnjem korisniku. Nije se smanjila cijena, naprotiv, u nekoliko slučajeva se i povećavala cijena. Zašto uporno se u Hrvatskoj zanemaruje pokazatelj nezaposlenosti i to nije samo sad problem i porezne politike nego je dublji problem što 21 476 ljudi sa završenim fakultetom nema posla. Očito je da ni sustav obrazovanja nije odgovarajući. Ali stanje u društvu, standard društva, razina razvijenosti društva isključivo izravno ponajviše ovisi o fiskalnoj fiskalnoj politici, a u okviru fiskalne politike o poreznoj politici. Porezna politika mora uzimati u obzir snagu poreznog obveznika. U pravilu je to zanemarivala i u pravilu to i danas zanemaruje. Snaga poreznog obveznika čini jedno od najvažnijih poreznih načela koje se uključuje u načelo pravednosti. U uvjetima krize bogati moraju plaćati više, a siromašni manje. Moraju, trebaju, ako želimo razvijati hrvatsko društvo ravnomjerno. Porezna politika općenito pa tako i ovim zakonom pristupa isto svima, a nemaju istu svi poziciju u Hrvatskoj. Nezaposlenost je odraz stanja u gospodarstvu kao što je temperatura odraz zdravlja u organizmu ljudskom. Ako je visoka temperatura nije zdrav organizam, ako je visoka stopa nezaposlenosti bez obzira i na gospodarski rast, stanje u gospodarstvu je loše. Tako ne smije se zanemarivati nezaposlenost i nije samo rast BDP mjera po kojoj trebamo mjeriti uspješnost ili neuspješnost određene politike, nego je to puno složenije, a najviše se mora uzimati u obzir stopa nezaposlenosti koja je u Hrvatskoj prešla čak 21,9% što je pogubno za budućnost hrvatskog gospodarstva. Hvala lijepa. Imamo prijavljeno nekoliko replika. Prvi se javio Ivo Jelušić. Izvolite kolega. **Jelušić, Ivo (SDP)** Kolega Marić, puno ste toga rekli naravno, trebalo bi najmanje isto vremena da se na sve vaše što što ste izrekli može reagirati jer naprosto imam dvije minute, teško ću to moći. Puno ste toga rekli u korist po vašim navodima loše porezne politike ove vlasti. Niste naveli nijedan dobar, pozitivnu odluku, zakon ili mjeru vaše vlasti koju ste vi dobro, a mi ukinuli. Dakle očito da su i vaše bile sve loše i da niste imali dobrih rješenja. Mi smo neka ponudili i mi mislimo dobra. Vi mislite loša. No dobro, o tom se može razgovarati. Podigli smo istina Bog PDV, ali i vi ste ga podigli. Mi smo ga podigli da bi za isti iznos smanjili porezni doprinos i u kasu državnu se slilo isto, a vi ste ga podigli a ništa niste smanjili. Govorite da ova politika ne potiče gospodarstvo. Pa kako ne, naime smanjenog zdravstvenog doprinosa koji smo izravno ostavili gospodarstvu, ostavili smo preko 2 milijarde kuna. Sami ste ovdje spominjali porez PDV na neke usluge u turizmu pa ismijavali ovdje problem sa pizzom koji je naravno riješen, koji ne stoji, naravno ni ona koja se konzumira ni ona koja nosi jednako je tretirana. Međutim, pri tome zaboravljate namjerno da je po toj osnovi preko 900 milijuna procjene su, a vjerojatno će biti oko milijardu kuna će ostati gospodarstvu, turističkoj privredi na ime smanjenog PDV-a sa 25 na 10% na one usluge koje do sada nije bilo. Milijardu kuna tu, tamo 2 milijarde na ime smanjenog poreznog doprinosa, 3 milijarde ostale gospodarstvu. Pa zar to nije stimulativno gospodarstvu? Što se vi toga niste sjetili, do jučer ste bili na vlasti. Naravno da je to itekako gospodarski stimulativno ali vama ne paše da vi to kažete. Ja vas razumijem, vi ste dobar stručnjak i jedva i teško natežete te teze kako bi ukazali kako ova porezna politika ne valja. Zaista vas ja razumijem teško vam je to raditi. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor, kolega Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Nisam kolega Jelušić ismijavao nikoga i ništa, to mi nije u prirodi niti ću ikada činiti. Ovo je preozbiljna tema i najozbiljnija tema koja može postojati u jednoj državi pogotovo u uvjetima recesije. Jer porezna politika je ta koja usmjerava budućnost svih nas. Porezna politika je ili poticajna ili nepoticajna, a je li ili nije takva. O tome kažem govore pokazatelji. Je li neka Vlada bila uspješnija ili neuspješnija o tome isto pokazuju pokazatelji. Zašto mi nismo uvodili, ne bih, vi ste svjedoci ovdje kad nisam nekada baš nekada ni podržavao nešto što se dolazilo iz redova. Ali isto sam govorio i onda i danas. iz nekih fonograma sam snimio da pojedinci iz vaših redova drukčije su govorili onda a drukčije danas na istu temu, na temu povećanja PDV-a ili ostalog. Onda je to bio Onda je to bio harač, onda je to bila prorecesijska mjera, a kad je sa 23 na 25% onda je to anti recesijska mjera. Svako povećanje poreznih stopa u uvjetima krize je pro recesijska mjera. I nema drugog odgovora. To je odgovor. Je li u 2011. BDP je bio ravan nuli. U dva kvartala je bio rast, u dva kvartala je bio pad i to nije politiziranje. To je stvar statistike. U 2012. sva četiri kvartala su bila negativna i ukupni pad je bio 2%. Na temelju svega što se činilo gospodarstvu, na temelju toga što ste ga rasterećivali, na temelju toga što ste porezno poticali gospodarstvo. Efekat toga je bio pad gospodarski, efekat toga je bio porast nezaposlenosti. A kažem vama ako je i gospodarski rast, a porast nezaposlenosti to nije uspješna porezna politika i pogrešna je. Uvaženi kolega Mariću, govorimo drugim riječima ali o istom ili o sličnom. Važno je rekli ste u svom izlaganju što se želi postići pojedinom poreznom mjerom. Pitate i u svezi ovoga zakona što se želi postići ovim zakonom, ovom novom dadžbinom. Vjerojatno ako nema ono o čemu smo malo prije govorili u prošloj točki dnevnog reda, ako nema analize onda znači želi se privremeno popuniti prazna blagajna. Jedna od bitnih stvari koje ste govorili u svom izlaganju je vaše pitanje zašto nema progresivnog oporezivanja naročito u vrijeme krize, u vrijeme recesije. Laburisti su predlagali progresivno oporezivanje međutim dobili smo odbijenicu i to sa podsmjehom. Rekli su kad se zalažemo za progresivno oporezivanje da smo populisti, jer to je populistička mjera. Ova mjera koja donosi preveliki broj nezaposlenih, onoliko nezaposlenih koji više ne može čak ni ovaj državni aparat ne može opstati uz taj broj nezaposlenih to nije populizam. Rekli ste još nešto o populizmu, zapravo populističku jednu ideju, a to je preraspodjela bogatstva. To vam je čisti populizam za Socijaldemokrate. Jer kad želite uzeti bogatima, a dati siromašnima to je populizam, a kad želite kao Super Hik uzeti siromašnima, a dati bogatima onda je to politika ove Vlade. Zahvaljujem. Imamo odgovor, kolega Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Vukšić, kad ste govorili o progresivnim oporezivanjima i progresivnim stopama one su nužne jer jedino tako se utječe na promjenu u strukturi. Ako je ova struktura poželjna hajmo onda to javno reći u uvodu ova je strukturna poželjna i ne želimo je mijenjati. Što je to što hrvatsko društvo želi sa svojom ekonomskom politikom? Da samo slušamo iz jedne institucije koja je druga poluga kako ova ništa ne radi i da će dat ostavku ako bude nestabilan sektor za koji on odgovara, a što je nestabilan sav realni sektor to nikome nitko ne odgovara. Imati iste porezni pristup, iste porezne stope na vodu i luksuzne proizvode to je nedopustivo u bilo kojem demokratskom sustavu. Mi smo ukinuli trošarine na luksuzne proizvode, a uveli normalno sve poreze na vodu, a voda je fiziološka potreba. Po Masovljevoj teoriji ljudskih potreba voda ulazi u najosnovnije, bez vode nema života organizma. Ako ne ostvari taj prohtjev, nema drugih potreba, ne može zadovoljiti ni jednu drugu životnu potrebu. I sad ćemo oporezivati najprije zagadit vodu, pa oporezivati vodu i rasteretiti sva bogatstva na kojima se stječu. Jahta jedna i voda isti porezni sustav, isti porezni pristup. To nije dobro napose u uvjetima krize, napose jer kriza je izvanredno stanje. Recesija je pokazatelj da u ekonomskoj politici nešto ne štima, ne odgovara, rezultati njeni nisu pozitivni. Mijenjajmo nešto da bude pozitivno. Što smo rasteretili doprinosima zdravstvenog osiguranja pa zato su se pojavili i zato trebamo sad sanirati sve bolnice za boga miloga. Šta se dobilo time? Nema matematike, nema izračuna, nema povezanih varijabli. Kolega Mariću, rekli ste u svojoj raspravi da Hrvatska ne može biti konkurentna ni tržištem ni tehnologijom, ali da bi mogla biti konkurentna poreznim sustavom. Naravno pritom ste rekli da ova Vlada dakako s ovim poreznim sustavom, ovom poreznom politikom nije konkurentna. takva porezna politika kakvu vodi ova Vlada je dakako politička odgovornost Vlade, a građani će reći što misle o njoj. Dakle, činjenica jest da jesmo povećali PDV, to je tipični potrošni porez. Dakle, oni koji više kupuju, koji više troše više ga plaćaju. S tim da smo na određene namirnice koje su od egzistencijalne važnosti za najsiromašnije građane dakle oporezovali najnižom mogućom stopom, isto tako i potrošnju vode. Dakle, jesmo povećali PDV vodeći računa o najranjivijim skupinama naših građana ali smo istovremeno smanjili doprinos za zdravstveno osiguranje s 15 na 13% upravo da bismo smanjili cijenu rada za hrvatske poduzetnike i upravo da bismo ih učinili konkurentnijima na svjetskom tržištu. A kad govorite o nezaposlenosti navest ću vam jedan aktualan primjer. Dakle, grad Čakovec u Međimurskoj županiji prije kratkog je vremena raspisao natječaj za javne radove, nije se javio nitko. Brojkom i slovom nitko. A i inače u sličnim situacijama raspisivanja javnih radova javljali su se isključivo pripadnici romske populacije i to ne svi, da nam bude jasno, isključivo mladi muškarci bez djece. Pa razmislimo malo o tome. Hvala. Imamo odgovor, kolega Marić izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala. Kolegice Jelaš kazao sam da porezni sustav može biti komparativna prednost, da ono što hrvatsko gospodarstvo može imati u komparativnoj prednosti to je znanje ljudi i porezni sustav. I da nismo iskoristili tu komparativnu prednost, a da nam jedino to ostaje šansa. Zašto? Jer nismo diferencirane stope porezne uvodili. Mi jednako porezno opterećujemo proizvodnju i kapital. Mi ne oporezujemo financijske transakcije. Porezna dobit je jednaka u investicijskim fondovima i u proizvodnji. Ako želimo više proizvoditi onda moramo smanjivati porezno opterećenje proizvodnje. Ako želimo izvoz poticati moramo donositi mjere koje će potaknuti izvoz, a ne koje će ga opteretiti. Izostaje selektivan pristup, a selektivan pristup je nužan baš zato da bismo stimulirali ono što želimo a destimulirali ono što ne želimo. Ali očito da je nama svejedno kakva je proizvodnja u Hrvatskoj i hoće li je biti ili neće biti, hoće je biti manje ili će je biti više. Ali proizvodnja opada. A ne kupuje se zato što se nema zašto više kupovati. Ljudi što su bez posla, smanjen raspoloživi dohodak, smanjenje plaće, ostali bez posla pa kako će kupovati? Nemaju kupovnu moć, nemaju raspoloživi dohodak, smanjuje im se raspoloživi dohodak. A time se automatski utječe i na smanjenje proizvodnje. Pa to su međusobne varijable. O tome trebaju studije se raditi, a ne donositi naprečac. Nama fali na ovom kontu malo poreza, ajmo povećati poreze. Pa poreznim ugrizom se ne rješavaju gospodarski problemi. A hrvatsko gospodarstvo je doživjelo porezni ugriz. Hvala. I zadnja replika Srđan Gjurković. Izvolite kolega. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovani kolega meni se čini u ovoj raspravi o prijedlogu Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića vi ste ipak najviše raspravljali o Općem poreznom zakonu i o poreznoj politici Istodobno čini mi se da ste zaboravili da ste vi bili dio vlasti koju je ova koalicija naslijedila i da postoje neke činjenice bez kojih se nije moglo ići. Predstečajnu nagodbu koju ste dosta spominjali i poreznu amneziju

četvrtina obrtnika u blokadi više od godinu dana, trećina poduzetnika ukupnih u blokadi više od godinu dana sa ukupno nekih 70 tisuća zaposlenih i da su potrebne bile hitne i radikalne mjere spašavanja tog dijela gospodarstva posebno onog kojeg nakon što ih se oslobodi dijela poreza od države osigurava prostor da svojim nastavkom rada i zapošljavanja taj porez dugoročno nadoknadi. I to su bitne stavke predstečajne nagodbe i amnezija porezna sigurno nije onima koji više neće biti vlasnici, a putem OIB-a kojeg kolega Šuker ispravno često navodi, Porezna uprava i nadležne institucije će adekvatno provjeriti da li je došlo do određenih radnji koje nisu dopustive kako nitko u biti neće biti amnestiran od toga načina da je novac ne uplaćujući državi stavio u svoj džep. Zahvaljujem. Odgovor, kolega Marić izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Gjurković nisam govorio o poreznoj amneziji nego o procesu porezne amnestije. To su različiti pojmovi iako slažem se da postoji i mogao bi se i koristiti i amnezija. Ali sam ja govorio o poreznoj Zakon o financijskoj fiskalnoj odgovornosti, financijskoj odgovornosti i predstečajnoj nagodbi sam po sebi u prirodi naziva kontradiktoran je. Kakve veze ima fiskalna odgovornost i predstečajna nagodba? Ako se treba rješavati nešto što se tiče stečaja onda neka to bude dio stečajnog zakona, a ne u istom zakonu imamo ono gdje govorimo i određujemo fiskalnu odgovornost, financijsko poslovanje, način i istodobno predviđamo predstečajnu nagodbu. To je neprirodno da to je u istom zakonu sadržano. A zašto sam šire govorio? Zato što ovaj porez, posebni porez na kavu i bezalkoholna pića nije primjeren jer imamo posebni porez na vodu i na bezalkoholno piće sok koji proizvodimo u Hrvatskoj, a nemamo posebni porez na najveći luksuz. To je nešto što je kontraproduktivno i što kao ekonomist i profesor ne mogu podržati bez obzira o politici. Ovo nije politika ovo je ekonomija, a vi uporno se vraćate samo na političku platformu.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 nastavljamo sa